ima reč. **Vesna Ranković** Hvala.Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici i naravno građani Republike Srbije, danas se pred nama nalazi set zakona koji reguliše zapošljavanje i plate u javnom sektoru.Ono što želim da istaknem je da je nakon teških reformi koje je započeo, a zatim i uspešno sprovodi Aleksandar Vučić, zajedno sa nama kao njegovim saradnicima, ali naravno, treba istaći i uz veliku podršku vas, odnosno građana, došlo je vreme da uvidimo i koji su pozitivni rezultati tih reformi. Reforme su podrazumevale, između ostalog, i reforme našeg platnog sistema.Kao što ste već imali prilike da čujete od mojih prethodnih kolega govornika, jedna od najvećih reformi koja nas čeka od 1. januara je to da više neće postojati ograničenje kada je u pitanju broj zaposlenih u javnom sektoru, odnosno više neće biti neophodna saglasnost javnim preduzećima i ustanovama kako bi zaposlili nove radnike u svoja preduzeća i ustanove. Pritom, da ne bi nakon dugih šest godina od kada je ta zabrana bila na snazi došlo do nekih zloupotreba, naravno da neće neće moći nekontrolisano da se zapošljava, mišljenje je o tome, te s toga svako javno preduzeće ili ustanova će moći da zapošljava u svom preduzeću ili ustanovi novih zaposlenih do 70% u odnosu na prirodni odliv koji se desio u prethodnoj godini.Ono što je takođe, značajno istaći kada je u pitanju reforma koja se odnosi na platni sistem u Republici Srbiji, jeste do da od 1. januara sledi povećanje plata u javnom sektoru. Povećanje plata će najviše osetiti medicinski radnici koji su sada u ovoj teškoj situaciji u kojoj se nalazi, kako ceo svet, pa, tako i naša država,

oni će imati povećanje od 5%, dok svi ostali zaposleni u javnom sektoru imati povećanje od 3,5%, pri čemu, postoji tendencija da od 1. aprila i ostatak javnog sektora dostigne tu cifru od 5% povećanja plata.Ono što je takođe bitno i što želim da istaknem da država u ovim teškim vremenima u kojima se sada nalazimo nije mislila samo na javni sektor, već je mislila i na privatni sektor, te je obezbedila, smo prilike svi da ispratimo i o tome da govorimo na prethodnim sednicama, pa o tome neću dužiti, pružila je veliku podršku i privatnom sektoru kroz različite subvencije. Takođe, pružila je veliku podršku i našim penzionerima koji su ove reforme o kojima sam govorila, koje traju od 2012. godine, izneli takođe na svojim plećima. Penzioneri su 18. decembra dobili jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000 dinara, dok naravno, kao što sam već istakla, medicinski radnici koji su podneli najveći teret zbog pandemije korona virusa, dobili su u mesecu decembru jednokratnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara.Kada se radi o ovom povećanju, s obzirom da je prosečna zarada u Republici Srbiji trenutno 510 evra, to znači da će svaki građanin imati 27 evra povećanja što iznosi nešto preko 3.100 dinara.Takođe, dinara.Takođe, briga države kada je u pitanju pandemija korona virusa se ne završava ovde. Imali smo priliku da ispratimo pre samo nekoliko dana otvaranje kovid bolnice u Kruševcu, pre toga kovid bolnice u Batajnici. Tako da je naša država u rekordnom roku od samo četiri meseca meseca sagradila dve kovid bolnice.Pritom, ni tu nije kraj, za zdravstvo je u narednoj godini opredeljeno 386 milijardi dinara. pokazujemo našu odgovornost, kako kada je u pitanju zdravstvo, tako i kada su u pitanju kapitalne investicije, jer nikada se više nije izdvojilo ni za kapitalne investicije, o tome smo imali prilike da slušamo našeg ministra finansija, Sinišu Malog, koji prisustvovao sednicama Narodne skupštine u proteklim zasedanjima.Ono što takođe želim da istaknem je da cilj svega ovoga jeste da se realizuje projekat „2025“ u kom se predviđa da će prosečna plata 2025. godine, odnosno čiji je cilj da prosečna plata 2025. godine iznosi 900 evra, a prosečna penzija 440 evra. Znam da u ovim momentima kada je kriza u celom svetu i kada neke države za koje ili mislimo ili znamo da su ekonomski daleko stabilnije od nas, moraju da zamrzavaju plate, da čak i smanjuju plate, mi planiramo da sebi i ostvarimo jedan tako veliki cilj i znam da mnogi sumnjaju da je moguće da će u sled svega ovoga 2025. godine prosečna plata i penzija iznositi toliko, ali sigurna sam da je uz veliki trud, rad i zalaganje prvenstveno našeg predsednika Aleksandra Vučića, zatim i svi nas kao kao njegovih saradnika to moguće, jer pre 2012. godine kada smo govorili o svim ovim reformama koje su i dovele sada do ovih povećanja o kojima pričam, mnogi nisu verovali da će se to realizovati, da će se desiti, ali uz danonoćni rad i trud zapravo zapravo uspeli smo.Ono što želim na kraju da naglasim je da ću ja u danu za glasanje, uostalom kao i moja poslanička grupa kojoj pripadam, Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržati set zakona koji se nalazi na današnjem dnevnom redu. Zahvaljujem.

Dijana Radović. Izvolite. kao što smo imali priliku da čujemo i od ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu, danas je reč o izmenama zakona koji se uglavnom odnose na redefinisanje rokova, i to iz nekoliko razloga. Prvi razlog jeste godina obeležena kovidom i taj vakuum od godinu dana koji smo imali, zatim složenost i kompleksnost javnog sektora, ali, takođe i potrebe za usklađivanje sa jednim finansijskim okvirom države.Mi,

sektoru.Primena ovih zakona odnosi se na veliki broj državnih službenika. Kao što znamo, to su zaposleni u prosveti, u zdravstvu, u pravosuđu, u nauci, ali i svim ostalim delovima javnog sektora. Upravo zbog složenosti ovih delova javnog sektora koje sam pomenula, pre svega mislim na zdravstvo i prosvetu, bitna nam je suštinska reforma, bitna nam je suštinska primena i kvalitet primene ovih zakonskih akata, kako ne bismo došli u raskorak između primene normi, ali, takođe i realnosti kojom smo okruženi.Sama dinamika nije presudna, ukoliko vodi boljem i kvalitetnijem pružanju javnih usluga. Naravno da nam je bitna i brzina i da što pre dođemo do željenog kvaliteta, ali državna uprava kao servis građana jeste taj kvalitet kome težimo, a to je jedno od ključnih pitanja na našem putu ka EU.Ovi zakoni EU.Ovi zakoni će uneti jedan novi način vrednovanja, jedan novi način utvrđivanja kriterijuma i merila uspešnosti, a ono što je za mene posebno važno i za nas socijaliste jeste da ćemo primenom ovih zakona dostići jedan pravedniji standard, jedan pravedniji način vrednovanja i nagrađivanja zaposlenih u u javnom sektoru.Deo ovog seta zakona je i Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u organima AP i jedinice lokalne samouprave, kojim se takođe pomera rok za 2022. godinu, odnosno rok za primenu novog modela i naredne dve budžetske godine, kada je u pitanju nagrađivanje i ocenjivanje.Ono što bih ja posebno htela da naglasim jeste značaj uvođenja ovog novog modela plata kod organa lokalne samouprave i tu mislim da je višestruko važan. Zašto? Zato što zaposleni u organima lokalne samouprave posle uvođenja ovog novog modela imaće priliku da imaju približno iste plate za iste ili slične poslove. Odnosno, kada se budu utvrdile osnovice za obračun ovih plata, nećemo imati tako veliku razliku za isti posao, kao što je to sada slučaj.Usklađivanje plata bi za državne službenike bio svojevrstan podsticaj da ostanu da žive u svojim mestima, jer imamo neke ekstremne primere devastiranih i nerazvijenih sredina, gde je gotovo teško naći dobrog stručnjaka u upravi, a jedan od razloga jeste zato što su niske plate.Plate plate.Plate ovde imaju i ulogu jednog instrumenta uravnoteženog regionalnog razvoja, ali tu pre svega mislim i da bi ovo moglo da se smatra državnom merom ka ublažavanju migratornih kretanja iz manjih ka velikim gradovima.Kao deo sistema javne uprave, u svom dosadašnjem radu i iskustvu znam koliko je pozitivnih efekata i rezultata dala reforma javne uprave, koju smo započeli 2014. godine usvajanjem strateškog dokumenta Vlade, a odnosi se upravo na ovaj period, do 2020. godine.Novi Zakon o opštem upravnom postupku i e-uprava doprineli su podizanju standarda funkcionisanja javnog sektora u celini, a tu pre svega mislim kroz interno unapređenje komunikacije, bilo da se odnosi to na razmenu podataka različitih ustanova između sebe, ali takođe i da se odnosi na komunikacije državnih službenika sa građanima. To se ogleda, recimo, i u benefitima kroz smanjenje administrativnih troškova, kroz izbegavanje nepotrebne birokratije koju smo do sada imali, ali takođe i značajne uštede vremena, čime se našim građanima olakšava svakodnevni život.Afirmacijom i uvođenjem jedinstvenog upravnog mesta, koje podrazumeva pružanje javnih usluga na jednom mestu, odnosno naši građani više ne šetaju od šaltera do šaltera, već imaju priliku da sve svoje zahteve i obaveze ostvaruju na objedinjenom, tzv. jedinstvenom šalteru, sam upravni postupak je dosta pojednostavljen, a usluge našim građanima se pružaju brže i kvalitetnije.Ono što bih još naglasila jeste da je mnogo usluga koje su zaživele u gotovo svim lokalnim sredinama – virtuelni matičar, servis e-beba, koji su izuzetno značajni i uneli velike novine, elektronska naplata administrativnih taksi, sistem 48 sati i mnogi drugi.U svim ovim novinama sprovedenim u funkcionisanju javne uprave poslednjih godina mi imamo rezultat, a taj rezultat jeste uprava približena građanima. Javna uprava jeste najbliža građanima i to je ono što je posebno značajno, zato što, zbog širokog spektra pružanja usluga našim građanima, građanima, ostvaruje sa njima i najneposredniju komunikaciju. Zato je naš zadatak da je stalno unapređujemo, da je stalno modernizujemo, da bi je građani doživljavali isključivo kao svoj servis.Imajući servis.Imajući to u vidu, savremeni državni službenik mora biti nagrađen za svoj doprinos, a tu pre svega mislim srazmerno svojoj produktivnosti, srazmerno složenosti svog posla, ali i takođe zalaganju za efikasnije ostvarivanje svojih prava, ali i prava naših građana i njihovih zahteva.Za uspešnu i efikasnu državnu upravu kojoj težimo preduslov je ulaganje u ljudske resurse i jačanje službeničkih sistema, podmlađivanje kadrova, zapošljavanje IT stručnjaka. Ovo je posebno važno, zato što nam je potrebna informatička pismenost službenika.Na kraju – stvaranje sistema za brže napredovanje u službi na osnovu postignutih rezultata. Takvi sistemi će doprineti našim državnim službenicima, odnosno motivisaće ih da unose inovacije u javni sektor.Zbog toga smatram da celokupna reforma zavisi i od ulaganja u ljudske resurse, bilo kroz specijalizaciju postojećeg kadra, ali i podmlađivanjem strukture zaposlenih.Uz visok nivo digitalizacije koji smo do sada postigli, uz reforme koje smo do sada sproveli, ovom reformom sistema plata koju ćemo sprovesti 2022. godine u celom javnom sektoru, zaokružićemo sistematski višeslojni proces reforme javne uprave, čiji će cilj biti zadovoljni građani i kvalitetni državni službenici.Napominjem da će Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje glasati i podržati ove izmene zakona. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažena ministarka sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici i, naravno, poštovani građani Republike Srbije, članom 97. Ustava Republike Srbije, tačkom 8, nadležnost Republike Srbije ogleda se u određivanju i obezbeđivanju sistema u oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, zapošljavanja, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti, kao i drugih ekonomskih i socijalnih odnosa od opšteg interesa. Istim članom, tačka 17, uređuju se i obezbeđuju drugi odnosi od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.Potreba da se utvrdi nov rok za početak primene sistemskog, a samim tim i posebnih zakona kojima se uređuju plate, naknade plata i druga primanja u svim delovima javnog sektora je razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Uzročnost ove potrebe je složenost epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom virusa Kovid 19 u našoj državi tokom ove 2020. godine.

nama.Borba postoji i u mestu u kome ja živim. Prisutna je kroz zalaganje, trud, ali i rad. Zahvaljujući programu koji sprovodi Vlada Republike Srbije i predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću,

doprinela je borbi u opštini Petrovac na Mlavi, koja bi ukratko bila prikazana ovako.Kroz ulaganja u putnu infrastrukturu, rekonstrukcija regionalnog puta Požarevac – Petrovac na Mlavi – Krepoljin i rekonstrukcija gradskog mosta značajno je napomenuti da pomenuti gradski most nije rekonstruisan od 1939. godine, kada je pušten i u saobraćaj i da je predstavljao crnu tačku u saobraćaju našeg grada.Rekonstruisan je i čitav jedan urbani kvart koji se nalazi u blizini osnovne škole i koji sada predstavlja jedan od najlepših delova grada bezbedan za decu koja tuda idu u školu i stanovnike. Centar grada dobio je potpuno novi izgled rekonstrukcijom pešačke zone. Kao što Republika ima sluha za našu opštinu tako i naša opština ima sluha za sva naselja.

što, takođe, želim da istaknem i što predstavlja kako je ministar Nedimović rekao pokaznu vežbu za celu Srbiju je brana i sistem bujičnih pregrada koji su izgrađeni na reci Busur nakon poplave koja je tada opštinu zadesila 2018. godine. Mi smo se tada nalazili u jednoj strašnoj situaciji, gde su u trenutku u toku noći nestali putevi i mostovi. Ljudi su se spašavali.Velikim angažovanjem i brzom reakcijom Ministarstva poljoprivrede, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Javno preduzeće „Srbijavode“ sanirane su posledice poplava, a realizacija ovog kapitalnog projekta obezbedila je mojim sugrađanima mir i bezbednost.Vaspitač sam 18 godina, zato stavljam akcenat na rekonstrukciju škola u naseljima Burovac i Krvje koje su stradale u poplavama ili školu u Kamenovu jednu od najstarijih škola u Srbiji i izgradnju dečijih igrališta.Majka sam, i sa ponosom naglašavam da sam roditelj četvoro dece i zato glasno podržavam skorašnju izmenu Pravilnika o roditeljskom dodatku kojim se povećava iznos roditeljskog dodatka za svako novorođenče sa 25.000 dinara koliko je do sada bilo na 35.000 dinara za prvo i drugo dete i 50 hiljada dinara za treće i svako naredno dete.Opština finansijski podržava i vantelesnu oplodnju, a vrtić je besplatan za nekoliko kategorija stanovništva. Ovakva saradnja i istaknuti rezultati iziskuju kvalitetno funkcionisanje svih podsistema javnog sektora, a samim tim i sprovođenje mera i aktivnosti usled ovakve otežane i specifične situacije.Složenost

jedinice lokalne samouprave, kao i za druge poslodavce u javnom sektoru, odnosno za javne službe i druga pravna lica uslovila je potrebu da se do početka primene zakona ostavi ostavi odgovarajući vremenski period kojim će moći da se ostvari nesmetana komunikacija o reformskim aktivnostima sa svim delovima javnog sektora.Usled

na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, daje se predlog da se kao rok za početak primene zakona odredi 2022. godina.Za

daje se predlog odredaba koje se menjaju, član 39. – usaglašavanje posebnih zakona i član 40. stupanje na snagu zakona.Potrebno je napomenuti da podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su zarade zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji za godinu dana porasle. Plate su porasle u administraciji, javnim preduzećima, ali i zdravstvu, obrazovanju, kulturu i socijalnoj zaštiti.Prikazani podaci ističu brigu i odgovorno ponašanje politike predsednika države Aleksandra Vučića, pa se predlaže da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, jer postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene zakona predviđen za 1. januar 2021. godine, jer nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i tako izbegnu štetne posledice za rad državnih organa, organa AP, jedinica lokalne samouprave, javnih agencija, javnih službi i za ostvarivanje prava zaposlenih.Nezavisno od odlaganja Zakona o reformi plata zaposlenima u javnom sektoru je u ovoj teškoj situaciji, naročito za zaposlene u zdravstvu pružena podrška usvajanjem budžeta kojim je omogućeno povećanje plata i to od 1. januara plate za sve medicinske radnike biće veće za 5%, a za sve ostale predviđeno je najpre povećanje od 3,5% , a potom od aprila iduće godine za dodatnih 1,5%.Takođe, je Vlada Republike Srbije vodila računa da se i tokom 2020. godine, plate zdravstvenih radnika uvećaju za dodatnih 10%, zbog najteže situacije u kojoj su se našli poslednjih decenija i najvećeg tereta koji podnose zbog pandemije.Poštovani, predlažem usvajanje seta zakona na dnevnom redu. Zahvaljujem. Zahvaljujem, Nataša.Čestitke iz dva razloga, zbog prve diskusije i želim puno uspeha, a i čestitke na ovome što ste rekli da ste majka četvoro dece.Reč

Jedan od tih zakona je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji se primenjuje od 1. januara 2019. godine. Njime je propisana obaveza sprovođenja javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremenog povećanja obima posla, počev od 1. januara 2021. godine.Prvenstveno, taj rok je dat da bi državni organi imali dovoljno vremena da se pripreme, da uspostave evidenciju kandidata koji su učestvovali u javnom konkursu, ali međutim, u periodu tokom 2019. i 2020. godine, svi znamo da smo imali ograničenje u zapošljavanju i da zbog toga nije sprovedeno dovoljno konkursnih postupaka na kojima bi se uspostavile evidencije o licima koja mogu biti primljena u radni odnos na određeno vreme.Dodatno na trajanje konkursnih postupaka je uticala pandemija izazvana Korona virusom, ali je vaše ministarstvo, gospođo Obradović, radilo analizu o sprovedenim konkursima, konkursnim postupcima u prethodne dve godine i oni su kazali da je broj kandidata koji su uspešno prošli konkursni postupak malo iznad broja izvršilaca koji su potrebni na oglašenim radnim mestima za rad na određeno vreme.Zbog svega toga, a vodeći računa da se uspostavi adekvatna evidencija kandidata koji bi državni organ mogao da zaposli na određeno vreme bez sprovođenja dodatnog konkursa. Složićete se, ministarska, da u nekim slučajevima bi to to moglo da ugrozi efikasnost u obavljanju poslova državnih organa i danas zbog toga imamo predlog da se kao početak primene obaveznog sprovođenja konkursnog postupka za rad pomeri sa 1. januara 2021. godine, na 1. januar 2023. godine.Dobro godine.Dobro je što je taj rok usklađen sa novim vidom kontrole zapošljavanja koje smo pre nekoliko nedelja glasajući Zakon o budžetskom sistemu, i utvrdili koji su. su. Treba reći da je za izmenu zakona inicijativu podnelo Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Poreska uprava i mnogi drugi državni organi.Kada već govorimo o ljudskim resursima, želim da pohvalim i prošle godine smo doneli Zakon o formiranju nacionalne akademije za javnu upravu. To je veliko unapređenje za sistem upravljanja ljudskim resursima. Ova institucija koristi svim službenicima za sticanje novih znanja i ovladavanje svim procesima koji obuhvataju modernizaciju lokalnih samouprava. Time se podiže kvalitet rada državnih službenika, a opet u korist građana, jer mi želimo da javna uprava bude po meri građana i to je dobar način da se odgovori svoj modernizaciji i digitalizaciji, svemu onome što prati razvoj naše zemlje.Takođe, danas imamo izmene još četiri zakona kojima se utvrđuje novi rok za početak primene sistemskog, a samim tim i posebnih zakona kojima se uređuju plate, naknade i druga primanja u svim delovima javnog sektora. Taj rok se pomera za 1. januar 2022. godine.Potreba za ovim izmenama je uzrokovana, pre svega, složenom epidemiološkoj situacijom u kojoj se nalazi naša zemlja tokom 2020. godine. To je, inače, i dovelo dodatnog opterećenja kapaciteta i fizički ograničenja rada javnog sektora i do otežanog funkcionisanja podsistema javnog sektora u kojim upravo ove reforme i treba da budu izvršene. Zbog toga je onemogućeno sprovođenje aktivnosti od strane svih učesnika u reformi i uspostavljanje efikasnog mehanizma za prelazak na novi sistem plata u javnom sektoru početkom 2021. godine.Čisto radi informacije, javni sektor kojim će biti obuhvaćene platni razredi, ima više od 400.000 zaposlenih u ustanovama, državnim organima i javnim agencijama, ali želim da kažem da, nezavisno od odlaganja Zakona o reformi i plata, zaposleni u javnom sektoru su teškoj situaciji, a naročito zaposleni u zdravstvu. Pružena im je podrška usvajanjem budžeta kojim je omogućeno povećanje plata i to je bio jedan od načina da kao država se zahvalimo svim medicinskim radnicima koji su danonoćno brinuli i spašavali živote naših građana.Inače, proces reformi plata je složen i obiman posao i mnoge zemlje su ga sprovodile i pripremali duže od 10 godina, tako da i prethodna odlaganja i ovo odlaganja su u stvari samo zbog toga što želimo i kao država i, naravno, vi kao resorno ministarstvo da taj zakon bude što bolje bolje odrađen i da se što bolje sutra primeni i implementira u društvo.Inače, reforma javne uprave je jedan od ključnih prioriteta ove Vlade i jedan od tri ključna uslova za priključivanje Srbije i EU. I u prethodnom periodu i u periodu mandata gospodina Ružića puno su radili na unapređenju rada opštinskih i gradskih uprava kroz projekte efikasne uprave. Rađeno je na razvoju i širenju jedinstvenog upravnog mesta, kojim je mnogo olakšano građanima da ostvare svoja prava i da dođu do informacija koje su im potrebne.Pogotovo se to dobro pokazalo, kao što sam rekla, u ovim teškim vremenima kada kada je bio blokiran bukvalno rad svih institucija i svi smo prešli na taj onlajn. Tu se pokazalo koliko je i država i vaše ministarstvo bilo spremno da odgovori ovom izazovu i za to sve pohvale.Poslanička grupa Jedinstvene Srbije smatra da u budućem radu treba nastaviti na razvoj efikasnosti i stručne državne, odnosno lokalne samouprave, ulaganje u usavršavanje kadrova, jer je cilj da i građani kojima se pružaju usluge i službenici koje te usluge pružaju budu zadovoljni, jer, kao što sam i rekla, javna uprava treba da bude po meri i i u službi građana. Zatim, opremanje modernijom tehnikom organa državne i lokalne samouprave, i to jeste cilj ovog ministarstva, i verujem da ćete vi, gospođo Obradović, graditi takav sistem koji će sve to omogućiti i zbog svega toga i zbog svega što sam navela, poslanička grupa Jedinstvene Srbije će podržati predložene

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Vlade, poštovani građani Srbije, izuzetna mi je čast što imam priliku da danas govorim o setu zakona i projekata koji direktno dovode do rasta i razvoja naše ekonomije, s jedne strane. S druge strane, do rasta životnog standarda svih naših građana. U skladu sa tim, mi smo imali prilike da čujemo zaista puno informacija vezano za budžet za 2021. godinu kako od predstavnika Vlade, tako i od mojih cenjenih kolega narodnih poslanika i mogli smo da zaključimo jednu veoma bitnu stvar, a to je da se radi o razvojnom budžetu.Šta to praktično znači? To znači da je akcenat stavljen na ulaganje u kapitalne projekte, kapitalne investicije, kako bismo na taj način uspeli da realizujemo tri veoma bitna efekta.Pre svega, na taj način smo, ulaganjem u kapitalne projekte, želeli da ostvarimo ubrzani rast i razvoj naše ekonomije. Zatim smo želeli da što pre izađemo iz krize izazvane pandemijom korona virusa koja je zahvatila čitav svet, pa nažalost i našu zemlju.Naravno, želeli smo da iz te krize izađemo kao pobednici, odnosno da zadržimo to prestižno prvo mesto po stopi ekonomskog rasta koji imamo u čitavoj Evropi.Ja ću vas podsetiti da su eminentne institucije iz oblasti finansija projektovale da će Srbija i u naredne dve godine da zadrži to prestižno prvo mesto po stopi ekonomskog rasta u čitavoj Evropi i da su tu prvobitno projektovanu stopu sa 4% povećali na neverovatnih 6%, imajući u vidu kako se Vlada Republike Srbije i, naravno, srpska privreda generalno borila sa krizom izazvanom pandemijom korona virusa.Dakle, moram da naglasim da je pred nama jedan set zakona koji se generalno nadovezuje na planirani budžet za 2021. godinu, kao što je Projekat izgradnje autoputa Ruma – Šabac i brze saobraćajnice Šabac – Loznica, koji je jedan prioritetni projekat iz razloga što povezuje 600 hiljada ljudi koji žive u Sremskom i Mačvanskom okrugu,

sa politikom Vlade Republike Srbije i politikom predsednika Republike gospodina Aleksandra Vučića. To je svakako politika povezivanja, politika umrežavanja i ujednačenog ruralnog i regionalnog razvoja, što je za nas iz unutrašnjosti od izuzetno velikog značaja.Agenda 2020 – 2025 jasno precizira da će u narednih pet godina biti izgrađeno 350 kilometara novih autoputeva. Već je budžetom za 2021. godinu predviđen nastavak gradnje autoputa Preljina – Požega, zatim Moravskog koridora, koji treba da poveže sve značajnije centre i lokalne samouprave u delu Srbije gde živi 500 hiljada S druge strane, u budžet je ugrađen i autoput Beograd – Sarajevo, koji nas povezuje i sa regionom.Dakle, ulaganjem, pre svega, u te kapitalne projekte, odnosno u puteve, u železnice, zapravo dolazi do povećanja prihoda lokalnih samouprava i to je od izuzetno velikog značaja, jer se na taj način preraspodeljuju sredstva za rešavanje ključnih problema sa kojima se ljudi u lokalnim samoupravama suočavaju.S druge strane, na taj način dolazi do privlačenja investitora, zatim do otvaranja novih radnih mesta i generalno do rasta životnog standarda svih naših građana, jer želimo da realizujemo ono što smo zacrtali i što smo obećali našim građanima na proteklim izborima, a to je da prosečna plata bude 900 evra, a prosečna penzija u narednih pet godina da bude 440 evra.Kao što rekoh, mi sprovodimo politiku ujednačenog regionalnog razvoja, jer mi više sebi nikada ne smemo da dozvolimo da bilo koji građanin iz unutrašnjosti još jednom postane građanin drugog reda, kao što je to bio slučaj do trenutka kada SNS nije došla na vlast.Svi se vi vrlo dobro sećate situacije u kakvoj su bili gradovi do trenutka našeg dolaska na vlast. Dakle, gradovi su bili potpuno opustošeni, potpuno ruinirani. Pola miliona ljudi je ostalo na ulici, pola miliona ljudi je ostalo bez posla. Na stotine i stotine fabrika je bilo zatvoreno, a ljudi su praznih džepova odlazili u svoje domove, odlazili kod svoje dece da im kažu da više nemaju ni osnovnih sredstava za životnu egzistenciju i to vam govorim ja kao neko iz unutrašnjosti, kao neko ko se zaista suočavao sa svim tim problemima sa kojima se suočava i svaki prosečni građanin u Republici Srbiji.Mi taj scenario nismo hteli da ponovimo ni po koju cenu. Mi smo želeli dolaskom na vlast da se sa svim tim problemima uhvatimo u koštac, dakle, da te probleme rešavamo, a ne da sprovodimo tu neku, kako bih ja nazvala, populističku politiku i da samo govorimo o njima i na taj način da stičemo jeftine političke poene. Mi smo želeli da probleme rešavamo i čini mi se da smo u tome zaista uspešni, jer smo u svakom gradu izgradili barem po jednu fabriku i zaposlili na hiljade i hiljade ljudi.Kada govorimo o tom ujednačenom regionalnom razvoju, svakako bih pohvalila i napore Vlade Republike Srbije, napore Ministarstva lokalne samouprave i Ministarstva finansija, da se ukine zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.Smatram sektoru.Smatram da je to od izuzetno velikog značaja, pogotovo kada govorimo o tim malim sredinama, gde, nažalost, privatni sektor nije u velikoj meri razvijen. Smatram da se na taj način obezbeđuje, pre svega, prostor da mladi ljudi, da se vraćaju u svoje male sredine, da upravo tu na svojim vekovnim ognjištima grade porodice, da pronalaze svoje zaposlenje, da pronalaze uhlebljenje, a ne da traže, da kažem, da trbuhom za kruhom ili u neke veće gradove u Republici Srbiji ili izvan granica naše zemlje, nažalost, kao što smo se i ranije suočavali.Dakle, to govorim u ime građana Raške, iz koje dolazim i koju predstavljam u ovom parlamentu, ali naravno, i u ime svih drugih mladih ljudi koji se suočavaju sa istim ili sličnim problemima.Ja ću iskoristiti ovu priliku svakako da pohvalim izgradnju beogradskog metroa. To je još jedan projekat koji je prioritetan, koji je od strateškog značaja, jer smatram da Beograd, kao jedna evropska metropola, koja zapravo privlači sve veći broj ljudi, ne samo iz unutrašnjosti, već i iz čitave Evrope, zaista zaslužuje takav jedan projekat, o kome se već decenijama unazad govori, a niko, sa druge strane, nije smogao hrabrosti da takav projekat i realizuje.Dakle, na taj način se obezbeđuje pre svega jedan održiv, kontinuiran privredni razvoj, a sa druge strane se obezbeđuje transfer kako tehnologije, tako i ljudi. Zato ću svakako da apelujem na moje cenjene kolege narodne poslanike da podrže ovaj set zakona i set projekata koji su danas na dnevnom redu. Ja ću to svakako učiniti u danu za glasanje,

Zato moramo da se trudimo da je unapređujemo, da je razvijamo, da je gradimo i koristimo sve potencije koje nam Srbija nudi, a koje čini mi se, da nismo u dovoljnoj meri ni sveni.Srbija će ostati na prosperiteta, putu napretka, putu borbe za bolju, lepšu i sigurniji budućnost, za našu decu, jer svaki drugi put je put propasti. Živela Srbija!

Poštovani predsedniče Skupštine, uvažena ministarko Obradović, svoje izlaganje ću danas fokusirati na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Francuske o oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji.Poslanička grupa JS će u danu za glasanje dati podršku ovom značajnom sporazumu, koji je većim delom finansijski orijentisan na izgradnju prve linije metroa u Beogradu, a drugim na unapređenjem elektrodistributivne mreže, odnosno uvođenje opšte automatizacije upravljanja srpskom elektrodistributivnom mrežom.Uvođenje opšte automatizacije će omogućiti pouzdano snabdevanje električnom energijom, struju koja je kvalitetnija, jasniji uvid u kvarove i njihovu efikasniju popravku, smanjenje zloupotreba i ono što je posebno značajno, što će podsticati korišćenje obnovljivih izvora energije.Takođe, u glavnom gradu, to bih pomenula, se radi na gašenju individualnih kotlarnica, to je proces koji traje, ali koji se polako i sigurno dešava u Beogradu.Sporazum Beogradu.Sporazum koji je pre nekoliko sedmica potpisan sa francuskim ministrom za spoljnu trgovinu je bio uvod u ovaj kapitalni, ali i najzahtevniji projekat na koji se čekalo više decenija.Iz Vlade se poručuje da je izgradnja metroa najveća infrastrukturna investicija u ovom delu Evrope, vredna šest milijardi evra.Glavni grad Srbije ima konstantnu tendenciju rasta i razvoja i samim tim nameće se i suočavanje sa brojnim problemima održivog razvoja, očuvanja životne sredine, a da ne pominjemo često urbanizaciju koja ume i da izmakne kontroli, kao i razne saobraćajne probleme.U Beogradu je u opticaju 650.000 automobilskih vozila. S druge strane, statistike kažu da se 50% ukupnog prevoza na teritoriji grada ostvaruje kroz javni gradski prevoz, a dominantni način prevoza je autobus.Imali smo prilike da čujemo da je pretpostavka da će metro koristiti oko 30% Beograđana. Izgradnja ovog dugo očekivanog projekta treba da unapredi javni prevoz i rastereti širi centar grada od vozila, a samim tim će i uticati na smanjenje zagađenja vazduha, jer je saobraćaj motornih vozila u gradovima odgovoran za u proseku 40% ukupne emisije ugljendioksida.Beogradu je metro danas neophodan i kada to gledamo iz jedne savremene perspektive, metro i javni gradski prevoz uopšte su važni činioci urbane mobilnosti, što je tema broj u evropskim krugovima koji promovišu humano životno okruženje.Prošlog petka, i smatram to veoma važnom vešću, Beograd je dobio plan održive urbane mobilnosti i ovi planovi treba da zažive u svim lokalnim samoupravama. Urbana mobilnost stimuliše kretanje ljudi, promociju biciklizma, električnih trotineta i, naravno, obezbeđuje sigurno okruženje za vožnju ovih prevoznih sredstava i, pre svega, pretpostavlja smanjenje motornih vozila na teritoriji jedne urbane sredine.Razvijeni projekti urbane mobilnosti podstiču alternativna kretanja tamo gde je to moguće i ostvarivo.Ne mogu a da ne pomenem probleme osoba sa invaliditetom u saobraćaju, koji su brojni. Tu se, kažu stručnjaci, posebno ističe problem bezbednosti osoba sa invaliditetom u saobraćaju. To su kompleksni i višedimenzionalni problemi, a zavise od više faktora, jer je svaki oblik invaliditeta različit i zahteva drugačiji pristup.Za projekte od nacionalnog značaja, za projekte koji se tiču očuvanja životne sredine i projekte koji promovišu zdrave stilove života, uvek ćete imati podršku predsednika JS i svih nas iz poslaničke grupe. Podržaćemo zakon koji potvrđuje ovaj sporazum i kao predstavnici građana očekujemo da će se planirane aktivnosti sprovesti u obećanim rokovima. Hvala. Barišić. **Dragana Barišić** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je pred nama veoma važan set zakona iz oblasti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ono što je jako bitno je to da smo u prethodnih nekoliko godina usvojili ove zakone, ali da nam je, nažalost, pandemija Kovid 19, koja nije zaobišla ni našu zemlju, uzrokovala to da danas moramo da odlažemo rokove za implementaciju ovih zakona.Sami znate koliko je važno sve ovo što smo usvajali prethodnih godina, s obzirom na situaciju u našoj državi koja je bila do 2012. godine, ali kada imamo zdravu i odgovornu politiku, odgovornog predsednika i odgovornu Vladu Republike Srbije, nama ništa nije teško.Ono što mogu da kažem jeste to da složenost procesa implementacije zakona je takva da su za implementaciju ovog zakona neophodni rokovi i da je zaista jako bitno da se ti rokovi odlože, da bi se sve dobro uradilo i onako kako treba.Naravno da ćemo u danu za glasanje, nesporno je to da ćemo podržati ove izmene i da ćemo te zakone doneti u onom terminu kako je ministarka već i rekla.Ono što ne mogu a da ne spomenem danas sa ovog mesta je to da se osvrnem na prethodni vikend i jedan veliki dan za Srbiju, kada je u našoj prelepoj zemlji otvorena još jedna bolnica, a to je Kovid bolnica u Kruševcu.Svesni

I evo, u današnjem danu, kada imamo preko 300.000 registrovanih slučajeva, zaista nam je tako nešto i trebalo.Ono na šta ne mogu da prećutim jeste to da oni dežurni mrzitelji ne biraju priliku i ne biraju trenutak kada će da se obruše kako na predsednika Republike, tako i na sve ljude koji rade u interesu Republike Srbije i njenih građana.Tako građana.Tako ona kojoj se priviđala i droga u Moroviću i migranti u Trsteniku i ona koja je iz ove sale lažno optužila srpski narod za genocid u Srebrenici, izvesna Marinika Tepić, može samo da tvituje, jer valjda tamo je svesna da može i da dobija izbore. U subotu kada se otvarala bolnica u Kruševcu, ona kaže kako joj, navodno, očajni građani šalju poruke i pokazuju joj da radovi još uvek teku, a da bolnica maltene i ne postoji.Podsetila bih bivšu koleginicu da, evo, u toku jučerašnjeg dana su primljeni pacijenti, da su spašeni mnogi životi. Ne znam da li je njoj to bitno ili je njoj bitno samo da radi u interesu protiv srpskog naroda. Zaista ne mogu da shvatim da neko u ovoj situaciji, u ovakvom trenutku kada pandemija hara svetom, ne samo našom zemljom, može takve stvari da izmišlja.Ono što je uradio predsednik Republike u prethodnom periodu jeste to da su u rekordnom roku napravljeno dve bolnice napravljene, a od toga bolnica u Kruševcu ima preko 500 ležajeva.To nije samo ono gde će se zaštiti zdravlje i životi naših građana, već su otvorena i nova radna mesta. Zaposleno je preko 800 ljudi, što medicinskog, što ne medicinskog osoblja. Kao što rekoh, njoj ne samo da su se priviđali oni migranti, droga u Moroviću, eto, sad joj se priviđaju… Najgore je to što ona koristi slike koje su objavljivane tokom izgradnje kovid bolnice. Znači, ona ih koristi u ove svrhe i lažno napada i našeg predsednika i Vladu Republike Srbije i sve one ljude koji se već, evo, četiri meseca danonoćno bore i rade na tome da se bolnica završi i da počne da radi.Tako radi.Tako da, zaista ne znam šta bih mogla još da dodam kada su ti takvi tviter opozicionari u pitanju. Valjda zato što oni nemaju politiku, nemaju program, nemaju sa čime da izađu pred građane Srbije, jer su se pokazali u periodu do 2012. što kao funkcioneri tadašnjih stranaka, a što neki kao funkcioneri njihovi, neki kao članovi, da nemaju ništa da ponude i da su jednostavno s razlogom poslati na političko smetlište.Još jednom želim da dodam da ćemo u danu za glasanje podržati ove dobre zakone jer smo se uverili u prethodnih osam godina da Vlada Republike Srbije, da predsednik Republike Srbije gospodin Vučić radi pravu stvar i da se bori isključivo za interese i za dobrobit svih građana, a poruka ovima iz Saveza za Srbiju i saveza za propast da se manu više ovakvih stvari, ovakvih laži i obmana, jer građani iz izbore u izbore pokazuju

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, cenjena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, pred nama je danas set predloga zakona o izmenama i dopunama zakona iz oblasti državne uprave kojima se utvrđuje novi rok za početak primene kako sistemskog, tako i pojedinih zakona, kojima se uređuju plate, naknade i druga primanja u svim delovima javnog sektora.Navedena sektora.Navedena potreba je pre svega prouzrokovana složenom epidemiološkom situacijom u našoj zemlji koja je dovela do otežanog funkcionisanja svih podsistema u javnom sektoru, a samim tim je bilo otežano sprovođenje neophodnih mera i aktivnosti koje su bile potrebne za prelazak na nov sistem plata u 2021. godini.Ono godini.Ono što je neophodno da bi takav sistem plata sa jedne strane bio pravičan, a da bi sa druge strane zadovoljio potrebe svih zaposlenih u državnoj upravi, jeste postizanje punog konsenzusa između svih učesnika u procesu pregovaranja, a tu pre svega mislim na Vladu, resorna ministarstva, jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine.Ne smemo da dozvolimo da zaposleni u državnoj upravi ostanu uskraćeni za pojedina prava ili da se njihov rad manje ceni od rada drugih zaposlenih u tom istom sistemu državne uprave, što je bio slučaj do 2012. godine kada smo započeli sa sistemskim reformama, pa i sistemskom reformom državne uprave.Do

ovog sistema je bila neophodan uslov za nastavak naših evropskih integracija i potrebe da naše zakonodavstvo i zakonske akte kojima uređujemo oblast državne i javne uprave uskladimo sa evropskim.Zato smo 2014. godine doneli Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan i time proširili opseg reformi sa državne na javnu upravu, koja obuhvata preko 500.000 zaposlenih.Pre nešto više od dve godine osnovali smo Nacionalnu akademiju za javnu upravu koju će pohađati svi zaposleni u državnoj upravi, a na kojoj će sticati nove veštine kako bi bili bolji servis građanima.Povećavali građanima.Povećavali smo plate za sve zaposlene u javnom sektoru, a to ćemo učiniti i u narednoj godini, iako smo suočeni sa pandemijom korona virusa. Plate za sve zaposlene u javnom sektoru od 1. januara će biti uvećane za 3,5%, a od 1. aprila za još 1,5%. Takođe, povećali smo osnovicu neoporezivog dela zarade sa 16 na 18 hiljada dinara, čime smo stvorili prostor za dodatno povećanje plata.Takođe, želeo bih da istaknem da ćemo urediti sistem platnih razreda, tako da svaki zaposleni prima istu platu za isti posao, bez obzira da li radi u opštini, gradu ili ministarstvu. Nije pošteno da imamo različite plate za iste poslove i time demotivišemo zaposlene.To je upravo ono što smo primetili 2012. godine kada smo započeli sa sistemskim reformama. Pojedini miljenici stranaka bivše vlasti su se zapošljavali na nepostojeća radna mesta uz enormno visoke zarade, a njihove poslove su obavljali drugi zaposleni sa mnogo nižim zaradama.Ono što je važno istaći jeste da je Skupština na jednoj od prethodnih sednica usvojila meru kojom se ukida mera zapošljavanja u javnom sektoru i time smo doprineli da državni organi mogu da zapošljavaju nova lica bez potrebnih saglasnosti, odluke Vlade, i to do 70% zaposlenih kojima je prestao radni odnos u prethodnoj kalendarskoj godini.Takođe, želeo bih da pohvalim Predlog zakona kojim se odobravaju novčana sredstva od strane "Unikredit banke" za izgradnju brze saobraćajnice Ruma - Šabac - Loznica, a koja predstavlja jedan od najvažnijih projekata Vlade Republike Srbije u drumskom transportu. Upravo ovaj projekat će dodatno povezati 600.000 ljudi u Moravičkom i Sremskog okrugu, kao i dodatno uticati na povezivanja Podrinja i zapadne Srbije sa Vojvodinom.Ovaj projekat uključuje tri faze, a to je izgradnja autoputa Ruma - Šabac, zatim most preko Save u Šapcu, kao i izgradnju brze saobraćajnice od Šapca preko Loznice ukupne dužine 77 kilometara.Kada pročitamo Predlog zakona videćemo da se radi o dugoročnom investicionom kreditu kojim je Republika Srbija obezbedila neophodna novčana sredstva, i to po najpovoljnijim uslovima, gde bih istakao nižu kamatnu stopu, zatim mogućnost prevremene otplate kredita, kao i poček prilikom započinjanja otplate kredita. To nam upravo govori da se držimo politike odgovornosti, kako naša deca ne bi vraćala nepovoljne kredite i time opteretili njihovu budućnost.Nakon završetka ovog projekta i drugih važnih projekata, od kojih bih istakao Moravski koridor, postaćemo još modernije i bolje mesto za strane investicije, po kojima smo prvi u regionu, i kojima ćemo nastaviti dodatno jačanje naše ekonomije i budžeta. Ono što građani Srbije treba posebno da znaju jeste da je Srbija u prethodnih nekoliko godina privukla gotovo 60% svih stranih direktnih investicija na zapadnom Balkanu. Zbog svega ovoga predstavljamo lidere, kako po stopi privrednog rasta, tako i po izdvajanju sredstva za kapitalne projekte, a tu mislim na autoputeve, železnice, brze saobraćajnice i koridore.Očigledno koridore.Očigledno je da nekome smeta jaka i stabilna Srbija i zato u narednom periodu svi zajedno moramo da radimo kako ne bismo dozvolili da određeni unutrašnji i spoljašnji faktori ugroze sve ono za šta smo se borili poslednjih osam godina, jer samo složni i uz podršku građana možemo da budemo još jači i bolji.Na kraju bih želeo da pozovem sve moje kolege da u danu za glasanje podrže predložene zakone, jer samo ovakvim zakonima stvaramo bolje uslove za još jaču, bolju i moderniju Srbiju. Hvala. Hvala.Narodna poslanica Ivana Popović. **Ivana Popović** Hvala, predsedniče Narodne skupštine.Uvažena ministarko sa saradnicima, drage kolege poslanici, pred nama je danas set zakona, sporazuma i memoranduma gde bi se ja na prvom mestu i najviše osvrnula upravo na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod „Unikredit bank“ Srbija a.d. Beograd i to za projekat Ruma-Šabac-Loznica.Na početku, htela bih da istaknem to koliko su javne kapitalne investicije bitne kako za javne finansije, ali tako i za privatan sektor. Mi smo na jednoj od prethodnih sednica imali priliku da mnogo više o tome čujemo i diskutujemo, a to je upravo rasprava koju smo imali na temu budžeta za 2021. godinu i gde smo mogli da čujemo da će godini biti uloženo 330 milijardi dinara upravo u javne kapitalne investicije.To predstavlja negde 5,5% našeg BDP i kada se tome dodaju još i iznosi koji se odnose na to što će biti usmereno lokalnim samoupravama i socijalnim fondovima, a upravo namenjeno za investicije, mi dolazimo do 6% BDP.Iz kog razloga se Vlada Republike Srbije odlučila za tako veliki iznos baš usmeren ka kapitalnim investicijama? Upravo zato što smo mi u prethodnom periodu mogli da uvidimo koliko je to važno i koliko se kroz politiku javnih ulaganja postiže jedna dobra klima i podstiče privatan sektor, privatne investicije ali i strane direktne investicije.Tako ćemo mi ovu 2020. ozloglašenu godinu, završiti sa prilivom upravo od stranih direktnih investicija u visini od 2,3 milijarde evra. Mi možemo sa ponosom da kažemo da ni jedan investitor nije u ovoj kriznoj godini odustao od ulaganja u Srbiju.Sada da se vratimo na projekat Ruma-Šabac-Loznica i koliko su takve kapitalne investicije važne za građane koji žive u zapadnoj Srbiji, koliko je svaki metar puta, bio on auto-put, brza saobraćajnica, magistrala ili lokalni put, jako važan za razvoj jednog kraja Srbije, kao što je zapadna Srbija.Da možda građanima bude jasnije, ja ću dati jedan lični primer. Selo u kome se nalazi moj pogon za proizvodnju džema do pre nekoliko godina nije posedovao asfalt. Vi u tom trenutku niste mogli ni da sanjate o tome da pokrenete posao na takvom jednom lokalitetu iz prostog razloga zato što ste bili odsečeni od magistrale.Pre nekoliko godina kada je prošao asfalt kroz naše selo, vama ne samo što se podigao standard životni svih građana i svih seljana koji žive u toj našoj državi, već smo i dobili mogućnost pokretanja posla. Baš iz tog razloga nama iz dana u dan se pokreću i otvaraju nove male porodične manufakture upravo u našem selu, od stolara, preko keteringa, etno smeštaja, naravno i moje proizvodnje džema.Ja se nadam i sigurna sam da će toga biti sve više i više, jer upravo mi smo sada logistički povezani mnogo bolje sa magistralom.Sledeću

na toj jednoj maloj deonici puta imali smo problem da kamioni nisu mogli da prolaze. Prošle godine je obnovljen i taj deo puta i mi sa ponosom sada možemo da kažemo da smo jako dobro povezani sa regionalnim i magistralnim putevima.Sa realizacijom projekta Ruma-Šabac-Loznica mi ćemo baš od tog jednog malog seoskog puta, preko magistrale, zatim brze saobraćajnice i na kraju auto-puta moći sa lakoćom da se povežemo i sa Vojvodinom, ali i sa Beogradom. Sva ta roba i ljudi koji tranzitiraju tim putem će moći lako da dođu od tačke A do tačke B.Projekat Ruma-Šabac-Loznica, kao što smo od ministarke mogli da čujemo, sastoji se iz tri faze i sa prvom fazom koja je negde i najteža za realizaciju, koja predstavlja upravo most preko reke Save kod Šapca, se već i počelo. Imamo deonicu od Rume do Šapca koja će predstavljati nekih 22 km auto-puta i od Šapca do Loznice nekih 55 km brze saobraćajnice.Time ćemo od Novog Sada do Loznice, odnosno do granice sa BiH moći da stignemo za nekih sat vremena. Koliko je to važno i tome kada se pridoda još i obližnji most Bratoljub između Ljubovije i Bratunca, gde će se nalazi i granični prelaz prve kategorije, ali i bescarinska zona, time će se zaista omogućiti nesmetano tranzitiranje i ljudi i roba i povezivanje naših naroda i ekonomsko sveobuhvatno osnaživanje.Kako na jednom projektu Ruma-Šabac-Loznica, tako i na nivou cele naše zemlje mi možemo da se pohvalimo da smo u prethodnom periodu imali preko 350 kilometara auto-puteva izgrađenih i sa ponosom možemo da kažemo da u ovom trenutku naša zemlja ima 924 kilometra auto-puta.Za Srbiju je strateški jako važno da bude povezana sa zemljama regiona, jer upravo, kao što smo rekli, to privlači nove investicije ali naravno podiže životni standard i kvalitet života naših građana.Kako je ta logistička dostupnost važna, mi svi možemo da znamo iz svojih privatnih života koliko nam je blizu posao, koliko nam je blizu vikendica. Eto, u mom slučaju, koliko je povezanost vaših proizvoda iz jedne, da kažem, ruralne sredine u urbanu sredinu, važno i to je zaista jedna neprocenjiva vrednost. Neka opozicija i neki političari u pokušaju pričaju da je svako obilaženje ili otvaranje auto-puteva, otvaranje novih tehnoloških parkova,

građani jako dobro vide da mi posedujemo jednu marljivu i odgovornu i Vladu Republike Srbije i predsednika Vučića i oni mogu jasno da vide i da osete na svojoj koži šta je to urađeno, sagrađeno i obnovljeno i to ne samo za naše generacije, već i za generacije koje dolaze i i posle nas.Podsetila bih te ljude, odnosno zatražila od njih da se prisete šta je to urađeno, sagrađeno i obnovljeno za vreme njihovih mandata i dok oni pokušavaju da se sete barem nečeg, ono što je važno za građane naše zemlje, jeste da kažemo da ćemo mi nastaviti sa javnim kapitalnim investicijama, jer upravo time snažimo i ekonomiju naše zemlje, ali i podižemo životni standard naših građana. Hvala. Hvala lepo, Ivana.Ja se nadam da ćemo taj džem probati,

predlog ovih izmena zakona koji su danas na dnevnom redu koje pokriva vaše ministarstvo je očekivano. Očekivano, saglasno kompleksnosti materije koju obrađuju, ali ono o čemu ste vi govorili i što je dato u obrazloženju razloga donošenja ovog zakona, to je teška zdravstvena situacija.Želim da kažem da u kriznim vremenima država se koncentriše na rešavanje ključnih pitanja, u ovom slučaju zdravstvenih problema, spašavanje života građana, razvoj infrastrukture koji to omogućavaju, a ona sva druga pitanja koja su takođe bitna prosto prolongira za vreme koje dolazi posle.Otud podrška koju dobijate ovde u Narodnoj skupštini, jer se kolege koje su danas diskutovale potpuno razumeju i razloge donošenja ovog zakona, ovi zakoni su bili očekivani.Sasvim sigurno svi jako verujemo da u to da ćemo u narednom periodu, u nekih narednih nekoliko godina biti sprovedeni zakoni koji se tiču platnih razreda, da tako kolokvijalno kažem, o čemu javnost mnogo govori.Naravno, očekujte i kritike. To neće biti ništa čudno, pogotovo od onih koji su svojom partokratijom, svojom nesposobnošću razorili državnu javnu upravu u periodu dok su vršili vlast, ali i navukli bes građana na državu. Veliki je posao obnova poverenja u državu i jedan od važnih segmenata tog poverenja jeste i rad vašeg ministarstva.Pored činjenice koju sam već rekao, da su ovi zakoni bili očekivani, upravo to što ste vi, to je možda jedna od najvažnijih poruka koje ste poslali, jeste da se priprema nova strategija reforme javne uprave, ja bih rekao nova strategija za novo vreme, jer zaista se mnogo u Srbiji promenilo prethodnih godina, što zahteva da se pošalje nova poruka kako će izgledati državna uprava u budućnosti. Ne samo e-uprava, ne samo digitalizacija koje su zaista podstakli nove impulse u razvoju državne uprave kako bi bila bliže građanima, nego sve ono što je u prethodnom periodu rađeno, dobro rađeno kada je u pitanju odsustvo bilo kakve politizacije, ali i jasni planovi racionalizacije državne uprave i, najvažnija stvar, i zato je bitna ta promocija kada se strategija donese, to je ponovno vraćanje poverenja u državnu upravu i kompletnu državu. To je vrlo važan zadatak vašeg ministarstva.Ono na šta želim posebno da se koncentrišem u svom izlaganju jesu ova dva sporazuma, privredna sporazuma sa Francuskom i sa Hong Kongom koji nemaju samo ekonomsko-finansijsku i privrednu dimenziju, nego imaju ozbiljnu i važnu spoljnopolitičku dimenziju, pogotovo sporazum sa Francuskom koji se tiče strateških projekata koji otvara prostor za ozbiljniju, dublju i širu saradnju sa jednom od dve najvažnije države u Evropi. Impuls toj saradnji, to mora da se kaže javno, i trenutak kada je ona bitna najbolje je ocenio i prepoznao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić 2019. godine kada je došlo do posete predsednika Francuske Emanuela Makrona.Znate, prethodnih godina, za vreme bivše vlasti se mnogo pričalo o strateškim partnerstvima koja su oni zaključivali sa mnogim državama, to je izuzetno bitno, ali sva ta strateška partnerstva, pa i strateško partnerstvo kojim su se hvalili sa Francuskom je bilo mrtvo slovo na papiru dok nije pokrenut čitav taj proces obnavljanja tradicionalnih prijateljskih odnosa sa Francuskom.Zašto je to bilo bitno i zašto je to bitno i zašto će biti bitno za Republiku Srbiju i zašto je to prepoznao predsednik Vučić? To se dešava u trenutku izlaska Velike Britanije iz EU kada praktično ostaje jedna velika sila, glavna sila u Evropi, Nemačka, sa kojom imamo, ja moram to da kažem, to je moje lično mišljenje, dosta ambivalentne odnose. Na privrednom nivou oni su dobri, ali na političkom nivou postoji mnogo razmimoilaženja i problema kada su u pitanju naši državni i nacionalni interesi. Na osnovu njihovih stavova i izjava koje čujemo u poslednje vreme i po pitanju KiM, ali i po pitanju BiH i Republike Srpske mi možemo u narednom periodu očekivati političke pritiske iz te države.Zato je bilo važno napraviti i otvoriti prostor za ozbiljnu saradnju sa Francuskom, jer je Francuska zemlja sa kojom smo nekada imali odlične, prijateljske odnose koji su bili pokvareni, prvenstveno njihovom politikom. Čujem mnogo u poslednje vreme i od svojih prijatelja koje imam u Francuskoj da je to bila njihova politička greška i da oni žele da se vrate na Balkan i da je prilika za to upravo saradnja sa Srbijom koju oni smatraju jednim od stubova svoje politike u Jugoistočnoj Evropi.Zašto kažem da je da je strateško partnerstvo koje je promovisala bivša vlast ostalo mrtvo slovo na papiru, a zašto sada dobija svoj pun sadržaj jesu upravo potpisana 22 sporazuma koja su se desila prilikom posete predsednika Makrona Srbiji, i u oblasti ekonomije i u oblasti energetike i u oblasti prosvete i u oblasti javne uprave, znači koje pokriva i vaše ministarstvo, i oni će dati sigurno novi impuls razvoju naše saradnje.Ovaj sporazum je bitan zato što on ne obuhvata samo ova dva važna pitanja o kojima mi danas pričamo, to su izgradnja beogradskog metroa, i to je još jedan dokaz da će taj projekat sigurno biti realizovan, jer je Francuska ozbiljna država, i pitanje automatizacije elektrodistribucije, nego on upravo u svojim odredbama otvara mogućnost zaključivanja daljih i novih projekata, strateških projekata. Sigurno da će Francuska kao jedna od tehnološki najrazvijenijih, možda i najrazvijenija zemlja u Evropi, nama kroz ova pitanja koja se ovde u sporazumu pominju, a to su dolazak njihovih tehnologija, obuka naših kadrova i, naravno, samoinvestiranje, doprineti doprineti razvoju Srbije.Ono što je najvažnije, saradnja sa Francuskom nama otvara prostor, proširuje strateško polje u politici u EU kako bismo mogli u narednom periodu kada budemo očekivali pritiske da saradnjom sa prijateljskim zemljama u meri u meri u kojoj naravno i Francuska kao članica EU to može, objasnimo našu poziciju i te pritiske smanjimo.Dobro je da se ulazi u saradnju sa važnim evropskim zemljama. Dobro je da se ta strateška partnerstva popunjavaju, ali ja bih pored ovog nivoa i odličnih ličnih odnosa koje ima predsednik Aleksandar Vučić apelovao da se ta saradnja produbljuje po svim segmentima, da se još više sama Vlada kroz rad svakog pojedinog ministarstva sa kolegama, ne samo u Francuskoj nego i druge dve važne evropske države, poput Italije i Španije, jačamo našu spoljnopolitičku poziciju u EU i time pokušamo da u najvećoj mogućoj meri u narednom periodu ublažimo pritiske.Ne treba niko imati više nikakvu sumnju da će ti pritisci biti jaki. Oni se najavljuju ovih dana. Imate najave otvorene pojedinih zemalja ili pojedinih visokih funkcionera administracije u Vašingtonu, koja sada dolazi, da će se tražiti revizija Dejtonskog sporazuma, da će se tražiti ubrzanje čitavog procesa oko rešavanja pitanja Kosova i ti pritisci će se sigurno u najvećoj mogućoj meri sručiti prvo na predsednika Republike, a onda naravno i na čitavu Srbiju. Zato je bitno da mudrom politikom, jačanjem naše ekonomije i jačanjem naše vojne moći, ali i nacionalnog jedinstva u najvećoj mogućoj meri te pritiske ublažimo.Drugi važan sporazum jeste sporazum sa Hong Kongom. Pored te ekonomske i finansijske dimenzije koju će da ima jer će omogućiti da se olakšaju prosto investicije kroz otklanjanje dvostrukog oporezivanja na dohodak i na imovinu, ali i izbegavanje poreske evazije, on ima još jednu važnu političku dimenziju, a to su naši prijateljski strateški odnosi sa Kinom. Jako je važno za Srbiju i to je više puta rekao i predsednik Republike i predstavnici Vlade i mi ovde u Narodnoj skupštini da je da je Kina jedinstvena, da je Hong Kong deo Kine i tako se to i definiše ovde u ovom sporazumu, da se definiše kao administrativni region region Narodne Republike Kine.Mi smo tu potpuno lojalan partner, bez obzira na pritiske koje trpimo, bez obzira na i naš složen spoljnopolitički položaj, za nas nikada nije bilo upitno da je Kina jedinstvena i da je Hong Kong deo Kine i da je Tajvan deo Kine jer je Kina naš partner i nas je podržala i ekonomski i politički i mi smo lojalan partner i takvi ćemo i ostati i zato su ovakvi sporazumi izuzetno važni pored toga što doprinose razvoju naše ekonomije.Kao ozbiljna država sa politikom koju predvodi predsednik Republike i Vlada Republike Srbije širimo naša prijateljstva, širimo naša partnerstva kako bismo u najvećoj mogućoj meri ojačali našu ekonomiju, kako bismo podigli standard građana, kako bismo zaštitili našu bezbednosti, kako bismo zaštitili Srbe u regionu. Upravo ovakvi sporazumi koje zaključujemo sa dve važne zemlje doprinose tome da Srbija bude i snažnija i sigurnija i Srbi da budu bezbedni u svakoj zemlji u kojoj žive. Hvala. Zahvaljujem narodnom poslaniku Jovanu Palaliću.Reč ima narodna poslanica Milica Uvažena predsedavajuća, uvažene kolege narodni poslanici, uvažena ministarka, predstavnici Vlade, uvaženi građani Republike Srbije, osvrnuću se na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije za potrebe Projekta Ruma-Šabac-Loznica. Kao što se i u obrazloženju Predloga ovog zakona navodi, ovaj projekat je izuzetno značajan za razvoj i povezivanje oko 600 hiljada ljudi iz Mačvanskog i Sremskog okruga, kao i povezivanja Podrinja i Zapadne Srbije sa Vojvodinom i povezivanje Srbije sa regionom.Ovaj značaj podvlačim i navodim zato što znam koliki je značaj autoputa „Miloš Veliki“ za moju Požegu. Decenijama se čekalo i nadalo da će se napraviti put koji će zameniti nezgodnu magistralu koja je toliko života odnela, da će se napraviti put koji će Požegu i Zlatiborski okrug povezati sa drugim delovima naše lepe zemlje.Konačno, dolaskom SNS na vlast i radom predsednika Aleksandra Vučića jednako za svaki deo naše zemlje, ovaj san postao je stvarnost. Za godinu dana, na svetog Nikolu, iduće godine, očekuje se završetak deonice Preljina-Požega, auto-puta „Miloš Veliki“. Ova deonica je duga oko 30,9 kilometara i trenutno se odvijaju radovi na probijanju dva tunela, Laz i Munjino brdo, koji su dužine oko 2800 metara. Tunel Trbušani dužine oko 300 metara će biti treći tunel na ovoj deonici. Koliki je značaj ove deonice govori i to da je ministar Momirović već dva puta obišao ove radove i uverio se koliko koliko ljudi svakodnevno radi na ovoj deonici neumorno, poštujući sve protivepidemijske mere, kako bi se ova deonica što pre završila, jer ona, osim ova tri tunela, obuhvata i 35 mostova, četiri nadvožnjaka,

evra.Ovaj iznos navodim jer želim da napravim jednu paralelu, paralelu koja je jasan pokazatelj zašto narod Srbije apsolutnu podršku pruža SNS i predsedniku Aleksandru Vučiću. Naime, prethodnih dana je Grad Beograd podneo krivičnu prijavu protiv NN lica zbog sumnje na korupciju u vezi gradnje mosta na Adi, za vreme bivšeg režima. Mosta na Adi koji je dužine 900 metara, a cena tog mosta je oko 400 miliona evra. Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, u vreme ove skupe gradnje, rekao je da taj most i ne košta toliko, ako je uopšte, i dalje se ne zna ja mislim ta cena, ne zbog mosta, nego zbog pristupnih saobraćajnica.Dakle, da uporedimo, 30,9 kilometara autoputa deonica Preljina-Požega košta isto kao 900 metara jednog mosta. Da li smo mi to dobili danas 30 kilometara puta besplatno? Naravno da nismo, ali smo izgleda platili jedan most mnogo više nego što je trebalo. Znam, neko će reći - ne treba porediti most i auto-put, to su različiti tipovi gradnje. Ali, koliko god bili različiti, 30,9 kilometara i 900 metara ne može da košta isto. isto. Nadam se da će nadležni organi i ovu aferu istraživati i da će imati pune ruke posla.U ovom svom izlaganju ću se osvrnuti na lepše teme, kao što su to koliki je značaj svih ovih puteva za našu zemlju. Svaki autoput sa sobom nosi brži i jednostavniji protok ljudi i robe, koji mnogo znači za ekonomiju i turizam oblasti kroz koje autoput prolazi. To opet znači nove investicije i nova radna mesta.

ga može dopremiti do „Budimke“. To mnogo znači za fabrike.Premijerka Brnabić je juče sa ministarkama iz Vlade obilazila Ovčar banju, gde su najavljeni značajni projekti i investicije. Da se od Beograda do Ovčar banje putuje tri sata kao nekada, to ulaganje možda ne bi bilo racionalno. Ali, danas, kada imamo „Miloša Velikog“ od Beograda do Ovčar banje je potrebno sat vremena, čime banja postaje realna destinacija za izlet u jednom danu. Posle Ovčar banje autoputem stižete u moju Požegu, rodno mesto Miloša Obrenovića. Nije ovaj autoput mogao da ponese lepše ime od Beograda do Požege, nego ime Miloša Velikog, tvorca naše moderne države Srbija. Živela! Zahvaljujem narodnoj poslanici Milici Nikolić.Reč ima narodni poslanik Nenad Krstić. Izvolite. Poštovan predsedavajuća, poštovana ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da je danas na dnevnom redu set zakona prvenstveno o platama u javnom sektoru i u jedinicama lokalnih samouprava, s obzirom da dolazim iz jedne male lokalne samouprave, fokus mog obraćanja je u pravcu tom.S obzirom da pored Zakona o budžetskom sistemu, koji je nedavno prošao, koji omogućava zapošljavanja u državnom sektoru, odnosno u državnim službama, ovaj je sledeći koji omogućava da jedinice lokalne samouprave mogu kroz povećanje plata afirmisati svoje zaposlene i eventualno zadržavanje kadrova, s obzirom da znamo da je u proteklih niz godina bio veliki odliv naših kadrova, prvenstveno iz malih opština ka većim centrima, a nadalje i van same naše države.Hoću države.Hoću da predložim ministarki, s obzirom opciji kojoj pripadam, Srpskoj naprednoj stranci, a znam da i sama ministarka pripada istoj, mi smo zastupali politiku gospodina Aleksandra Vučića i na poslednjim izborima smo dobili 95% na nivou parlamentarnih i lokalnih izbora u Trgovištu i došli smo do zaključka da mora da se menja Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o lokalnim izborima.Znam da nije tema na dnevnom redu, ali sam hteo da i ovo spomenem, s obzirom da ova dva zakona neophodno promeniti. Lista Aleksandar Vučić – Za našu decu Trgovišta je dobila svih 100% mandata u lokalnom parlamentu i posle konstituisanja lokalne vlasti, odnosno izbora predsednika i zamenika predsednika opštine koji se biraju iz reda odbornika po funkciji prestaje odbornički mandat. Sada je Skupština opštine Trgovište uskraćena za dva mandata, s obzirom da ne može da dođe nikako do povlačenja liste, s obzirom da ni jedna druga lokalna lista nije prošla cenzus i ne može da dođe do preraspodele.Predlog bi bio da se ili predsednik ili zamenik bira iz reda odbornika, ali da zadržavaju svoje mandate, s obzirom da se biraju i imaju pravo povratka istih u slučaju njihovih razrešenja ili smena, ili, eventualno, formiranje neke rezervne liste. Jer, ovakvom politikom koja gradi Srbiju, povećava plate, mislim da će put Trgovišta slediti još mnoge lokalne samouprave i da će imati isti problem, gde ispravnu politiku koju vodimo, a vidimo da daje puno rezultata i da Srbija ide napred, na sledećim nekim lokalnim izborima daće bog da ovakvih lokalnih samouprava ima mnogo, koji prate i zastupaju politiku koja je u ovom trenutku jedna od najispravnijih.Nadovezao

povećanjem zarada, povećanjem i proseka ukupnog bruto dohotka na tim teritorijama, tako da ovakvi potezi koje sprovodi Vlada imaju punu podršku, jer bez tih stvari ne bi mogle prvenstveno male sredine da imaju opstanak i eventualno se razvijaju.Još jednom, ponavljam da dajemo punu podršku zakonima koji su u proceduri, vezano za povećanje plata, a i za projekte koji se predviđaju – izgradnja auto-puta Ruma-Šabac kao i metro u Beogradu. Sve je to znak da ćemo na taj način dobiti nova upošljenja domaćih privrednih subjekata i na taj način i povećati protok ljudi i kapitala, a i povećati sopstveni BDP i uposliti sopstvenu privredu. Hvala. Zahvaljujem narodnom poslaniku Nenadu Krstiću.Sledeća se za reč javila narodna poslanica Nataša Jovanović. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovana ministarka sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, živimo u vrlo teško vreme i svakodnevno čujemo loše vesti. Zato danas želim da govorim o nečem pozitivnom, nečem lepom.Danas ću govoriti o značaju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Francuske, o saradnju u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji. Ono što obećavamo, to i ispunimo. Tako da će se Beograđani već 2022. godine voziti i voz“ u julu 2020. godine su raspisali tender za izbor stručnog konsultanta za izgradnju BG metroa, ali je realno ostalo još mnogo posla, pre nego što bude započet najambiciozniji i najvažniji projekat u srpskoj prestonici. Izgradnja će započeti u decembru 2021. godine, izgradnjom depoa na Makiškom polju i biće okruglo 50 godina od kada je Beograđanima obećan metro.Slogan obećan metro.Slogan SNS koji se sam nametnuo je – Drugi obećavaju, mi gradimo.Ovo je jedan od najvećih i najvažnijih projekata koje ćemo sprovesti nakon posete predsednika Emanuela Makrona Srbiji. Zajedno francuski i srpski eksperti činiće tim koji će realizovati ovu investiciju, uz ogromnu podršku Vlade Srbije i grada Beograda.Beogradski metro, jedan od najzahtevnijih projekata kojem pristupamo, ne bi bio moguć da nema dobrih odnosa između Srbije i Francuske, zahvaljujući predsednicima Aleksandru Vučiću i predsedniku Francuske Emanuelu Makronu.Takođe, potpisan je i komercijalni ugovor za izgradnju Studije izvodljivosti za izgradnju beogradskog metroa, kojim realizujemo donaciju Vlade Francuske i započinje realizacija najveće infrastrukturne investicije u ovom delu Evrope.Prve dve linije beogradskog metroa gradiće se u tri faze. Faza jedan – beogradski metro, u maksimalnoj vrednosti 454 miliona evra, a opšta automatizacija srpsko-elektrodistributivne mreže maksimalno 127 miliona. Ovo je tačno iz sporazuma prepisano maksimalan iznos 454 miliona, tj. 127 miliona. Vidite veliku razliku.Naši prethodnici koji su gradili, više puta je pominjan Most na Adi, nisu imali ovo maksimalno, nego su imali samo minimalno, a onda su aneksima ugovora imali maksimalne cene, koje ni dan-danas ne možemo da izbrojimo. U tome je velika, velika razlika između ove Vlade i ovih naših prethodnika.Prva linija bi kretala od Makiškog polja preko Žarkova, Banovog brda, Beogradskog sajma, Beograd na vodi, Trga republike, Luke Beograd, Pančevačkog mosta, Ade Huje, pa sve do Glavne pošte u Mirijevu.

„Alstom“ će raditi elektromehaniku, vozove, vagone, šine, kompletno električno napajanje, odnosno opremu samog metroa, dok će građevinske radove obavljati kineska kompanija. Vlada Francuske je obezbedila finansiranje dela koje radi njihova kompanija i izuzetno povoljne uslove su ponudili Francuzi, da bi „Alstom“ realizovao taj posao. Vlada Kine će obezbediti finansiranje, zajedno sa „Pauer Čajna“ za drugi deo posla.Metro posla.Metro ima veliki značaj. Zagađenost raste, pa je, prema nekim procenama, četiri hiljade vozila više svake godine u Beogradu. Sada mnoga domaćinstva imaju po dva i više auta i toliko o lošem standardu stanovništva u Srbiji.Beograd Srbiji.Beograd na vodi, ali i metro, izazivaju zavist, a zavist je veća što se više razvijamo i što smo uspešniji.Još jedan dokaz da smo se za kratko vreme uzdigli i da je Srbija za kratko vreme postala lider u regionu govori i što se javljaju pojedini, da kažem anonimusi, da daju svoj komentar o Beogradu.Zagreb je uvek imao kompleks Beograda i uvek su ga upoređivali sa nama, a jedva su čekali da dođu u glavni grad bivše velike SFRJ.

poručujem da nas slobodno zaobiđu takvi kao što je Dežulović, jer ne trebaju našem Beogradu i ne trebaju našoj Srbiji. Da bi komentarisao tuđe dvorište, prvo moraš da počistiš u svom. Hrvatski pisac, novinar, kolumnista, Boris Dežulović je napao i frontmena grupe Riblja čorba, a sada je stigao i odgovor legendarnog Bore Đorđevića i volela bih da ga podelim sa vama.Dežulović je rekao svojevremeno Beograd se sam ubio, nije ga ubio nijedan nesretnik sa Kosova ili iz Krajne, Beograd je ubio Momo Kapor, ubili su ga prvo sveštenici njegovog asfalta, kojekakvi Minimaksi, Bore Đorđevići i slični gradski otpad.Na

Hvala uvažena potpredsednice Narodne skupštine.Poštovana gospođo ministar, gospođo Obradović, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, nekoliko reči ću reći o zakonima, odnosno predlozima zakona koji tretiraju i podrazumevaju ono što je glavni cilj samog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a to je unapređenje unapređenje servisa, odnosno unapređenje usluge cele državne, odnosno javne administracije naše zemlje, kada su u pitanju usluge njihove prema posebno privredi i građanima.Podržavam građanima.Podržavam sve ove izmene koje su sadržane u ovim predlozima i sve ono što će učiniti da naša javna uprava i naša državna administracija bude što bolji servis, bude što efikasnija i efektivnija kada je u pitanju njen odnos prema onima koji pune budžet našeg zemlje i koji najviše utiču na to da poslovni ambijent, ali i ambijent za život i blagostanje naših građana bude bolje, a to jeste privatni sektor. To su domaći i strani, mali, srednji i veliki preduzetnici i to je ono na šta se Vlada Republike Srbije fokusirana već nekoliko godina, to je da apsolutno i na dnevnom nivou osnažuje i poboljšava taj ambijent kako bi svi ti privrednici koji postoje, ali naravno i oni koji su novi, koji pokreću svoje inicijative, pokreću svoj biznis i vide Srbiju kao zemlju u kojoj može dobro da se radi, u kojoj može dobro da se zarađuje, da se oni motivišu i da se uradi sve kako bi oni mogli što više da zapošljavaju, kako bi mogli da proširuju svoje proizvodne pogone, kako bi mogli da na najbolji mogući način realizuju svoje privatne inicijative.Siguran sam da ćete gospođo ministar da maksimalno unapredite rad i Nacionalne akademije, trening akademije koja upravo za cilj ima obrazovanje ljudi u državnoj administraciji, kako bi upravo oni mogli da daju bolju uslugu i građanima Republike Srbije i privredi.Ono što jeste u stvari ključna promena onoga što je predsednik Vučić definisao kao premijer 2014. godine, u odnosu na ono što je bila državna i javna politika u prethodnom periodu, što je stavio na prvo mesto u ovoj zemlji privatni sektor i zato što je stavio ekonomiju ove zemlje u prioritet razmišljanja političkih vlasti, ali i svih drugih koji donose odluku u ovoj da je to put ka ekonomskom oporavku Srbije, ka ekonomskom osnaživanju naše zemlje i naših građana i naravno ka boljoj geopolitičkoj i opšte političkoj poziciji naše zemlje. To se pokazalo kao jedan jako, jako dobar vizionarski potez od pre šest godina, koji je upravo doprineo i kroz reformu državne uprave i kroz reformu lokalnih samouprava, koji je doprineo tome da Srbija danas ima ogromnu količinu stranih direktnih investicija, da se u ovoj zemlji konačno posle 30 godina mnogo više firmi otvara, nego se zatvara i da je ovo zemlja koja je dobra i koja je prepoznata od najboljih, najjačih svetskih investitora, međunarodnih organizacija, institucija koje preporučuju ovu zemlju za ulaganje, koje preporučuju ovu zemlju kada je u pitanju razvoj i svi mogući poslovni i i svi drugi aranžmani.Ja želim da kažem i da pokušam da objasnim, prvenstveno građanima Republike Srbije koliko je značajan Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske po pitanju investicija, koliko je značajno ono što je predsednik Vučić uradio kao strateški geopolitički potez, vezujući se i uspostavljajući ponovo posle više decenija odlične odnose između Srbije i Francuske.Znate, mi nekako smo skloni tome da krivimo druge za naše greške. U ovom slučaju mislim da je odgovornost što je ta saradnja između Srbije i Francuske na neki način prekinuta i dovedena na najniži mogući nivo u istoriji tokom 90-tih godina i u prvoj dekadi 21. Veka. Odgovornost je i na jednoj i na drugoj zemlji. Odgovornost je i na jednim i na drugim političkim elitama, ali je predsednik Vučić prepoznajući značaj Francuske, prepoznajući da je Francuska jedna od 10 ekonomski najrazvijenijih zemalja na svetu, da je jedna od najuticajnijih zemalja u Evropskoj uniji ponovo uspostavio te odnose i ponovo ih vratio na onaj nivo koji su nekada imali Srbija i Francuska pre i tokom Prvog svetskog rata, posle Prvog svetskog rata kada je našu zemlju vodio Kralj Aleksandar, kada je rukovodio našom vojskom, a vojskom Francuske general Foš i svi oni drugi političari i ljudi koji su iskreno i otvoreno podržavali Srbiju, kao što to radi predsednik Makron.Zahvaljujući predsedniku Vučiću koji mnogo energije, mnogo znanja, mnogo posvećenosti uložio u to da Srbija 2019. godine potpiše 22 sporazuma sa Francuskom i ono što je još bitnije od toga da naš narod, da naši građani mogu da vide na terenu da se ti sporazumi sprovode, mogu da vide na terenu da predsednik Makron ima razumevanja da posle 30 godina tzv. „auto-pilot spoljne politike Francuske“ kaže – ja imam razumevanja za našeg prijatelja, za našu braću u Srbiji kada su u pitanju njihovi parekselans politički problemi, a to jeste Kosovo i Metohija, da imamo njihovo razumevanje, da imamo sada njihov jedan sasvim drugačiji stav koji kaže – moram da uvažimo legitimne interese Srbije i na Kosovu i Metohiji, ali kao na ključnog igrača i ekonomskog i političkog na teritoriji zapadnog Balkana, da imao jaku podršku Francuske u procesu integracija naše zemlje u Evropsku uniju.I nije to samo pitanje bilateralnog odnosa između Srbije i Francuske, i nije to samo pitanje ličnog, dobrog odnosa između predsednika Vučića i predsednika Makrona, to je pitanje da na taj način štitimo vitalne interese i Republike Srbije, ali i našeg naroda u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, u Republici Severnoj Makedoniji, dakle tamo gde god žive Srbi. Jer, svedoci smo da je i naš predsednik i naša država izložena naravno normalno, i zbog naše geopolitičke pozicije i zbog svega onoga što smo uradili na ekonomskom planu, zato što je Srbija ponovo postala država koja je pobednička, koja pobeđuje u investicijama, koja pobeđuje u ekonomiji, gde se naš predsednik sa svojim timom vratio iz Vašingtona, 4. septembra, konačno, posle 30 godina poraza, iz jedne velike sile koja nam nije bila naklonjena, sa sporazumom u kojem se poštuje integritet Srbije, u kojem se poštuje Srbija kao zemlja koja je vredan, dobar, kvalitetan partner, u kojoj se ne zamera to i i ne vodi joj se kao glavni greh što održava paralelne veze i održava odlične odnose sa svojim narodom u Republici Srpskoj i sa predstavnicima našeg naroda u Republici Srpskoj i BiH, u Hrvatskoj i svuda gde Srbi žive.To je suštinski važno kada danas imamo pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma i kako sam predsednik reče, postavio je potpuno logično i jednostavno pitanje - A šta bi vi da menjate, šta bi Bisera Turković da menja? Šta bi Eliot Engel da menja? Šta bi neki liberalni krugovi u Evropi da menjaju?Da li se odbrana i bezbednost u Dejtonskom sporazumu podrazumevaju kao nešto što je ingerencija entiteta? Da li jesu to danas? Nisu. Zahvaljujući Pediu Ešdaunu, zahvaljujući toj klici koja je tada vladala i ovde u Republici Srbiji, koja nije ni htela, koja nije imala ni znanja, koja nije imala ni patriotizma dovoljno da se odupre tome i da zajednički sa predstavnicima našeg naroda u BiH, odnosno u Republici Srpskoj radi na tome da odbrani interese Srba i u Bosni, i naravno ovde u Republici Srbiji. Za razliku od tog vremena kada je Republika Srpska gubila svoje ingerencije, kada je dan po dan, zavaljujući tim visokom predstavnicima, zahvaljujući slaboj vlasti ovde u Beogradu, nekompetentnoj vlasti u Beogradu,

koji se nalazi u Federaciji BiH, ali ćemo investirati, nije nas sramota da investiramo i u Banjaluku, i u Doboj, i u Prijedor, i gde god gde Srbija i srpski narod imaju svoje interese.Pritisci

stari albanski lobista, neko ko je možda najzaslužniji za bombardovanje i NATO agresiju koja se dogodila 1999. godine na našu zemlju.Pogledajte, on se javlja posle 20 godina i kaže da bi trebao da se osnuje međunarodni sud i za Srbe, čak je pomenuo to da bi trebao da se procesuira i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić.

Seljimija i Kadri Veseljija, koji dolaze iz različitih političkih partija sa KiM, konačno je priznala to da su u stvari, da je OVK bila teroristička organizacija i da su, gotovo sve političke strukture na KiM prožete ljudima i politikom, koja je definisana u toj tzv. OVK ili ti za sav normalan i demokratski svet terorističkoj organizaciji.Zato je važan ovaj Sporazum sa Francuskom, i zato je važan izgradnja infrastrukture koje će raditi ovde francuska kompanija, i zato je važan naš aranžman sa francuskim Vansijem koji je preuzeo i koji je uzeo koncesiju na aerodrom „Nikola Tesla“.To su

i Moravski koridor sa američkim „Behtelom“, gradeći Balkanski tok kada je u pitanju energetika i povezivanje sa Bugarskom i Turskim tokom, sarađujući sa Ruskom Federacijom, sa narodnom Republikom Kinom, implementirajući ono što smo definisali u tom strateškom partnerstvu, a to je zajednička saradnja na izgradnji infrastrukture, na izgradi železnice, na zajedničkom radu po pitanju investicija u energetiku i sve druge sektore.Podsetiću građane Republike Srbije da Kina trenutno u Srbiji ima investicija u vrednosti od nekoliko miliona evra, da Nemačka zapošljava preko 60.000 ljudi ovde u Srbiji, naših građana, građana Republike Srbije i želim da kažem da su te investicije koje dođu iz Nemačke, koje dođu iz Francuske, koje dođu iz Amerike, to su investicije sa tzv. ekonomisti bi rekli prelivajućim karakterom, donose nove tehnologije, donose upravo to, nova partnerstva, nova prijateljstva. Srbija više ne treba da se plaši, Srbija više nije osetljiva kao ranije, jer je uspela toliko ekonomski da se oporavi da je mogla da investira u svoju vojsku, da je mogla da investira u ekonomiju, u zarade zaposlenih, da raste iz godine u godinu i da na taj način štiti svoje vitalne nacionalne interese, i to će raditi u budućnosti.To je ono što građani Republike Srbije, što narod Republike Srbije prepoznaje, i zato je više jasno upravo tom narodu, i nije uopšte ni čudno kada pogledate istraživanja javnog mnjenja, gde svi ti koji kritikuju danas Vučića, koji se obračunavaju sa njim preko njegove porodice, preko njegove majke, oca, dece, prijatelja, političkih saradnika, da to rade isključivo iz razloga što imaju 0%, 1%, 2%, a da je on neko ko već šest godina svakodnevno teško radi na onome što jeste u stvari najteži posao da unapređujete zemlju ekonomski, da pokušate da uradite ono što je do pre nekoliko godina bilo nemoguće, da onaj problem koje su najveće svetske sile prepoznavale kao rešen

vrati za pregovarački sto i vrati mogućnosti Srbiji i našem narodu da spasimo dostojanstvo, da se borimo za naše interese, da se borimo za našu kulturnu, religijsku, baštinu, da se borimo za bezbednost naših ljudi za podizanje njihovih ekonomskih kapaciteta.To je Amerika priznala, to je američka administracija priznala i siguran sam da će i ova nova da nastavi tako. Jer, niko nije toliko sumanut da ono što je dalo rezultat, Mini Šengen, ekonomska saradnja, četiri glavna civilizacijska dostignuća, dostignuća, slobodan protok roba, ljudi, kapitala, novca, da je to ono što jeste preduslov i ono o čemu Vučić govori šest godina, podizanje ekonomske snage stanovništva, saradnja i onda tek posle toga kada dođe do većeg blagostanja, kada dođe do boljeg života u svim zemljama i na svim teritorijama tada može da dođe, eventualno, do neke vrste, prvenstveno, pomirenja, zajedničkog rada, i naravno, dugoročne stabilnosti u ovom delu Balkana.Tako želim da zaključim sa tim da bi dao priliku i mojim drugim kolegama da govore. Srbija danas ima pobednički duh, u Srbiji danas vide prijatelja i ta Francuska

160 miliona evra investicija od strane Mađarske i Mađarske kompanije ovde, kako reče ministar Selaković, posle sastanka sa gospodinom Orbanom i Sijartom, pre nekoliko dana. To treba potencirati i treba govoriti o tome, odlični odnosi sa zemljama višegradske grupe, sa zemljama pravoslavne kvadriterale, Rumunija, Bugarska i Grčka.U

oni koji su u stvari doprineli tome da KiM gube na dnevnom nivou deo svog suvereniteta i mogli ste da vidite i građani su mogli da vide fotografiju kada sadašnji v.d. predsednik, a tzv. privremenih institucija na KiM, Vjosa Osmani pobednički gleda tadašnjeg ministra spoljnih poslova naše zemlje i kako se kosovska delegacija smeje posle odluke međunarodnog suda u Hagu da samoproglašena nezavisnost, tzv. Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, kako slavodobitno ga gledaju, kako on pokunjeno izlazi iz prostorije.Danas to više nije takva Srbija. Danas je ta Srbija jasno rekla svima njima šta misli o njima kroz to kakav oni rejting imaju, a kakav rejting i i kakvo poverenje ima onaj koji je najveći patriota, ima onaj koji je najviše uradio, ne govorio, nego uradio Srbiji, a to je Aleksandar Vučić.Hvala.

značajno je da građani imaju tačne informacije o tome ko su najveći investitori, odakle najviše pomoći. Zaista hvala. Bilo je zanimljivo i slušati vašu diskusiju.